Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Väga austatud Vabariigi Valitsuse liikmed! Head infotunni jälgijad! Alustame 15. detsembri infotundi. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: riigihalduse minister Jaak Aab peaministri ülesannetes, justiitsminister Maris Lauri, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. meil on üheksa küsimuse teemat ette registreeritud, siis teen ettepaneku, et teeme iga puhul ühe täiendava ja ühe lisaküsimuse. Nagu te teate, on küsimuse esitamiseks aega kaks minutit ja vastamiseks kolm minutit. Hakkame pihta. Esimene küsija on Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder. Küsimus läheb riigihalduse minister Jaak Aabile peaministri ülesannetes. Küsimuse teema on kiirtestide hange. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud peaministri kohusetäitja! Minu küsimus puudutab kiirtestide ostmist haridusministeeriumi poolt firmalt Selfdiagnostics OÜ. OÜ. Nagu me teame, see haridusministeeriumi poolt välja kuulutatud hange on täielikult äpardunud. Sellega on rikutud seadust, sellega on rikutud vaba konkurentsi põhimõtteid ja tekitatud riigile suurusjärgus 3 miljonit eurot kahju. Mõni päev tagasi oli riigikontrolör siin suures saalis ja andis hävitava hinnangu sellele hankele ja väljendas väga selgelt Riigikontrolli järeldusi. Nimelt, riigikontrolör leidis, et pilootprojektis osalemine ei saa Riigikontrolli hinnangul olla kriteerium, mis võimaldaks määrata kindlaks, millistelt kiirteste müüvatelt ettevõtetelt eelistatud pakkumist võtta. Nagu me teame, võeti ainult ühelt konkreetselt ettevõttelt pakkumine. et pilootprojektis osalemise kogemus seatakse hankes osalemise eelduseks – see ei oleks järginud riigihangete seaduses rõhutatud üldpõhimõtet, milleks on konkurentsi efektiivne ärakasutamine. Võttes arvesse hanke suurt summat ja perioodi, oleks pidanud võtma ja oleks saanud võtta turult ka konkureerivaid pakkumisi ja mitte näha lahendust kitsalt vaid ühe ettevõtte pöördumises, seda isegi ajasurve all olles. Lõppkokkuvõttes [riigikontrolör] ütleb, et see, et pakkumine võeti ainult ühelt ettevõttelt, ei ole kooskõlas seadusega. See on riigikontrolöri hinnang. Minu küsimus on: kas keegi vastutab selle tekitatud kolmemiljonilise kahju ees? Kas olete nõus Riigikontrolli järeldustega? Riigikontrolör ütleb, et lõpliku hinnangu saab anda Rahandusministeerium. Kas Rahandusministeerium on alustanud järelevalvet või te ei pea seda 3 miljoni [väärtuses kahju] tekitamist nii oluliseks, et üldse alustada järelevalvet?

Riigihangete seaduses on välja toodud erandid, millal on võimalik teatud tingimustel ja teatud olukorras teha ka väljakuulutamata hanget,

Ja nüüd täiendav küsimus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! No te viitasite siin ajasurvele. Riigikontrolör on jõudnud järeldusele, et ajasurve ei saanud olla põhjuseks ja ei olnudki, ja ma ka isiklikult olen selles veendunud.

et ka need järelevalvemenetlused, mis on alustatud, on protsessi venitamiseks. Me mäletame veel ühte juhtumit, kus Sotsiaalministeeriumis Tanel Kiik, kes on Keskerakonna minister, peaks justkui vastutama miljonitesse ulatuva kahju eest, mis tekkis vaktsiinide hävimise tõttu, vaktsiinide riknemise tõttu külmlaos. Siiamaani ei ole selgust saanud, kas keegi vastutab, kes vastutab. Riigikontroll andis väga hävitava hinnangu. Nüüd on teine taoline juhtum toimunud haridusministeeriumis. Mulle tundub, et käsi peseb kätt. Keskerakond ei taha tegeleda Reformierakonna ministeeriumides toimuvaga ja vastupidi, need asjad vaikitakse maha. Öelge mulle, kas te peate põhjendatuks haridusministri otsust maksta preemiat inimesele, kes vastutab taolise hanke läbiviimise eest. Jaak Aab, palun!

ei ole neid hankeid ka nii palju Haridus- ja Teadusministeeriumis selle aasta jooksul. Tõenäoliselt me jõuame veidi kiiremini tulemuseni. Eks selles sisus ja protsessis, vähemalt selles, kuidas see käis ja mis päevadel käis, me olime tegelikult juures. Ka nüüd järgmist hanget valmistatakse ette juba nii, kuna aega ka on, nagu see peaks olema. On avatud riigihange eesmärgiga hankida veebruari alguseks järgmised testid, sest tõenäoliselt tuleb testimist, kiirtestimist koolides jätkata – nii on Haridus- ja Teadusministeerium hinnanud koos Terviseametiga ja nad on sellest kabinetis ka rääkinud.Ka kabinetiistungil mina märkisin ära ja seda on ka haridus- ja teadusminister kinnitanud, et pakkumisi oleks pidanud, isegi kui on väljakuulutamata hange, võtma rohkem.

Nii et jah, minu isiklik hinnang on ka, et seda oleks saanud teha teisiti, aga ma ei saa teha ametlikke järeldusi enne, kui järelevalvemenetlus on läbi viidud, nii nagu seda seaduse järgi ka tehakse.Preemia öelda, ma ei tea. Ma olen ka kuskilt kuulnud. Aga seda peaks küsima haridus- ja teadusministri käest, mis olid need põhjendused, et seda preemiat maksta – oli see hanke läbiviimine või mõned muud töösaavutused. Mina kahjuks neid detaile ei tea. Ja ka selle menetluse osas ei saa ma ju enne detaile kommenteerida, sellega tegeleb riigihangete need detailid tulevadki nendest dokumentidest, mida Haridus- ja Teadusministeerium peab esitama. Miks see hange kiiresti tehti?

Ma tänan! Rohkem küsimusi ei ole. Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kolmanda küsimuse juurde. Selle on esitanud Riigikogu liige Heiki Hepner, sellele vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja teema on elektrihinna kompenseerimine. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Energiahinnad teevad pöörast tõusu ja paljud Eesti pered on sattunud selle tõttu väga raskesse olukorda. Valitsus on astunud mõningaid samme, kuid need on olnud selgelt ebapiisavad. Käibemaksu alandamise asemel on otsustatud hakata inimestele maksma toetust, ja nii, nagu selle valitsusega on tavaks saanud, tulevad need otsused pika vinnaga. Aga mis veel hullem, see info, mis tuleb, on ebapiisav või vasturääkiv. Määrus, mis täna toetust maksta võimaldab, räägib 673‑eurosest sissetulekust. Riigikogus oleme ministritelt kuulnud, et see võiks tõusta 1050 euroni või 1200 euroni. Vaatasin kodulehelt järele, hetkel ei ole seal mingit konkreetset infot selle kohta. Arusaadavalt tuleb seda summat veelgi tõsta, sest ka 1200‑eurose sissetulekuga inimene pole mingi rikas, ja minu arvates ei tuleks neid saata omavalitsustesse toimetulekutoetust taotlema ja küsima. Aga see on tänase valitsuse otsus, mis tähendab sadade tuhandete inimeste saatmist omavalitsustesse ja mõttetut bürokraatia tekitamist. Riik on arvestanud, et üks otsus läheb maksma 7,44 eurot. Kui arvestada, et inimestel tuleb taotlus esitada vähemalt järgneval kolmel kuul ja toetuse saajaid on sadu tuhandeid, siis kulub selle väljamaksmiseks enam kui 10 miljonit eurot. Seda raha võiks kasutada inimeste toetamiseks lihtsal ja universaalsel viisil energiahindade käibemaksu alandades, mitte mõttetut bürokraatiat luues. Need kulud ei sisalda veel kõrvalkulusid, nagu näiteks IT-lahendustele. Siit minu küsimus: kas te olete teinud mingi sotsiaal-majandusliku analüüsi praegu kavandatavate tegevuste osas?

Ma arvan, et me kõigepealt muidugi peaksime selgeks tegema, kas me räägime selle praeguse olukorra põhjuste likvideerimisest või me räägime sisuliselt sisuliselt tagajärgede leevendamisest. Ma saan teie küsimusest aru, et te praegu soovite keskenduda kiirele tagajärgede leevendamisele. Ja nagu te ka nimetasite, siis valitsus on kiiresti reageerides teinud rea otsuseid, mis seda leevendust valusalt pihtasaanutele pakuvad. See puudutab aktsiisitõusu edasilükkamist, mille mõju tervikuna on suurusjärgus 50 miljonit eurot. See puudutab elektri võrgutasude vähendamist poole võrra, mille mõju on suurusjärguna üle 85 miljoni euro.

Nüüd, vahepealsed arengud on olnud muidugi kiired. Fakt on, et praeguseks energiahinna lakkehüppamine – me ei räägi ainult elektrist, me räägime ka gaasist ja kaugküttest – puudutab kõiki. Aga samamoodi on fakt see, et see ei puuduta kõiki ühtviisi. Need, kellel vajadus on suurem, peavad saama ka reaalselt tajutavat tuge, millest abi on. Ja see on põhjus, miks me tõepoolest soovime just nimelt sihtida ja keskenduda sellistele peredele. Homme toimuval valitsuse istungil on meil arutelu all tõepoolest täiendavalt algselt plaanitud otsetoetuse piiri kasvatamine selliselt, et see jõuaks mediaansissetulekuni. Võib-olla selgituseks, mis numbritest me räägime. Kui tegu on üheliikmelise leibkonnaga, siis sellisel juhul on tegu perega, kelle sissetulek on kuni 1052 eurot, ma räägin netosissetulekust, mitte brutost. Kui tegu on kaheliikmelise leibkonnaga, kus on kaks täiskasvanut, siis on sissetuleku piir 1578, jällegi neto. Kui tegu on kahe täiskasvanu ja ühe väikese lapsega, siis on sissetuleku piir 1735,8. Ja kui tegu on kahe täiskasvanu ja kahe suurema lapsega, siis on see piir juba üle 2600 euro. sellele arutab valitsus homme ka gaasi võrgutasu vähendamist poole võrra sarnaselt elektri võrgutasuga, mis annaks kindlasti olulist leevendust ka ettevõtetele, mis on praegu raskustesse sattunud. Nüüd Nüüd täpsustav küsimus. Heiki Hepner, palun! Suur tänu! Omavalitsused peavad otsust ellu viima adekvaatset infot saades ja ka pädevaid tööriistu kasutades. Tänase info baasil ei ole võimalik isegi veel täpset tööjõudu prognoosida, sest ei ole ju väga konkreetselt see sihtgrupp Ja tööle tuleb võtta ikkagi küllaltki kõrge kvalifikatsiooniga töötajad, sest riigil on õigus nõuda omavalitsustelt raha tagasi, kui peaks selguma, et inimestele on toetust makstud ebaõiglaselt. Pühade ajal ei ole sellise ülesande täitmine muidugi kõige lihtsam, aga küllap meie omavalitsused saavad selle tööga hakkama, kui see info lõpuks ikkagi kohale jõuab.

suuda alati töötada. Kui sinna lisada veel juurde sadades tuhandetes taotlusi, siis on see mure täiesti põhjendatud ja arusaadav. Pooliku info levitamine tekitab inimestes kindlasti segadust ja ei lase ka omavalitsustel

Keit Pentus-Rosimannus, palun! Aitäh, austatud spiiker! Hea küsija! Teie küsimuse viimasest otsast alustades, siis küsimus ei ole ju selles, et keegi ei oleks valmis seda toetust vastu võtma või et on keegi, kes ütleb, et ta ei soovi seda toetust. Mina Mina isiklikult arvan, et ma ei tea, Heiki Hepner, Taavi Aas, meie, kes me siin praegu istume, kes tugevalt üle keskmise palga teenivad, ei vaja maksumaksja taskust täiendavat toetust. See on põhjus, miks tõepoolest on olnud soov keskenduda nendele, kellel see vajadus on suurem ja kes selle võrra saavad ka tõsisemat ja reaalselt toimivat suuremat toetust. Nii et tõesti, nii nagu ma enne ütlesin, siis see puudutab küll kõiki ühtviisi, aga kõik ühtemoodi ja ühesugust mõju ei tunne ega taju. Oluline on, et need, kellel seda abi vaja on, nemad seda reaalselt saaksid, ja kellel see vajadus on, tuleb tõepoolest omavalitsuse poole pöörduda. Ma ei nõustu üldse selle tooniga, mis võib-olla viimasel paaril päeval ka erinevates energiahinnateemalistes aruteludes siin saalis läbi on käinud, kus justkui pooleldi pooleldi halvustatakse või proovitakse silti külge kleepida nendele, kes seda toetust vajavad ja küsivad. Tulebki küsida. See toetus ongi selle jaoks, et selles erandlikus olukorras, kus me praegu oleme, leevendust pakkuda. Omavalitsustele ma tahan kõigepealt öelda suure aitäh selle eest, et nad on samamoodi väga kiiresti riigiga kaasa mõtlemas. Nii linnade-valdade liit, nii omavalitsuste liidud on on selle viimase kuu jooksul Jaak Aabiga koos esiteks saanud informatsiooni, ja teiseks, tõesti on kaasa mõtlemas, kuidas võimalikult kiiresti, võimalikult ladusalt, võimalikult väikese bürokraatiaga see toetus inimesteni toimetada. Nii et ma arvan, et see on suur töö, mis juba tehtud on. Seesama elektrooniline süsteem Jaak Aabi eestvedamisel praeguseks on valmis, on testimisel ja on aasta algusest rakendumas. Selle saavad siis tõesti võtta omavalitsused kenasti kasutusse. Samamoodi on tekkinud mingisugune valearusaam, et keegi peab paberitel arvetega kuskile jooksma. Ei, need arved on võimalik samamoodi elektrooniliselt sinna edastada. sinna edastada. Nii et loomulikult on meie soov valitsuses esiteks, et see toetus rakenduks võimalikult kiiresti, jõuaks inimesteni võimalikult kiiresti, et ta oleks võimalikult mugav ja et see lävend oleks kohapeal sellisel tasemel, kus ta tõesti inimesi aitab. aitab. Seetõttu me oleme tõstnud võrreldes algselt plaanitud väikese sissetulekuga peredele mõeldud lävendi oluliselt kõrgemale ja homme valitsuses ma küll väga loodan ja soovin, et jõuame sel teemal ka otsuseni. Ja nüüd üks lisaküsimus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister! Minu arvates valitsus tegeleb ainult tagajärgede, mitte põhjustega, ja seda ka väga ebaõnnestunult. Te ütlesite küll, et valitsus on teinud suurt tööd, aga töö tulemust ju ei ole. Võtame sellesama hüvitise või toetuse, mida planeeritakse maksta. Oktoobrikuu kõrged arved on tulnud inimestele, novembrikuu kõrged arved on tulnud inimestele ja detsembrikuu kõrged arved on kohe tulemas inimestele, jaanuar tuleb ka. Praeguse plaani järgi, nii nagu Taavi Aas, majandusminister tutvustas meile siin suures saalis, saab jaanuari lõpus hakata esitama avaldusi. Millal ükskord inimene selle toetuse kätte saab, seda me veel ei tea. Ja jutt ajatamisest praegu on selline, et aga kaks kuud on inimesed juba maksnud reaalselt ja inimestel ei ole raha. Millal ükskord see toetuste süsteem toimima hakkab? Kevadeks saavad inimesed raha kätte. See on täiesti ebanormaalne olukord.Aga Aga nüüd rääkides põhjustest, siis ei sobi praegusele valitsusele ei käibemaksu alandamine, ei taastuvenergia tasu ümbervaatamine, CO2kvoodipoliitika ümberkujundamine ega nende rahaliste vahendite kasutamine hüvitamiseks. Majandus- ja kommunikatsiooniminister ütleb: ei tea,

anda kodutarbijatele ja väiketootjatele vabaduse ja võimaluse otsustada ja valida, kas nad ostavad elektrit jätkuvalt börsilt või me viime sisse ka võimaluse elektrit osta universaalteenusena börsiväliselt hinnaga, mis oleks Konkurentsiameti kontrolli all. See välistaks tulevikus taoliste hüppeliselt kõrgete hindade tekkimise tarbijate jaoks, kui nad langetavad mõistlikke valikuid. Sellist süsteemi on mitmes Euroopa riigis ka juba rakendatud. Keit

jaanuari alguses on võimalus esitada taotlusi. Tõesti, nagu öeldud on, väga kiiresti, sisuliselt paari kuuga on tehtud ära töö, mis tavapärastes oludes võtab kahjuks pool aastat ja rohkem. Mulle meeldiks, kui see oleks olnud veel kiirem. Meile kõigile meeldiks, kui see oleks olnud veel kiirem, aga ma väidan, et tõesti maksimumtempoga on seda praegu tehtud. Põhjustega tegelemisest. On selge, et vaja on uusi tootmisvõimsusi.

Pakkumine on suurem ja nõudlus on väiksem. Ja uutesse tootmisvõimsustesse investeerimine on teema, mille puhul tervikkavaga tuleb tuleb valitsusse lähiajal majandus- ja kommunikatsiooniminister. Ta on sellise ülesande valitsuskabinetis endale võtnud, valitsuskabinetis saanud, ja sellega ta tõepoolest valitsuskabineti ette peab tulema. Aga selle kõrval on vaja investeeringuid ka alternatiivsete tootmisvõimsuste toetamiseks, see tähendab investeerimistoetusi ka majapidamiste tasemel.Tõenäoliselt on praegu huvi ja valmisolek investeerida näiteks oma majapidamises päikesepaneelide paigaldamisse väga suur. Meil ei ole praegu kahjuks käimas avatud meedet, et seda toetada. Minu soov ja valitsuse soov on, et see võimalus tekiks lähiajal, et inimestel oleks võimalik planeerida ja teha investeeringuid ka oma majapidamise raames täiendavatesse võimsustesse, mis aitaksid ka hinda madalamana hoida. Ja teine pool puudutab investeeringuid tarka tarbimisse. Seal omakorda on väga tugev säästupotentsiaal, mis jällegi otseselt kõigi leibkondade arveid aitab Need on asjad, kus me soovime valitsuses tempot oluliselt kiirendada, (Juhataja helistab kella.) nii et juba lähiajal oleks võimalik avada investeeringutoetuste taotlemine ka leibkondadele. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi neljanda küsimuse juurde. Selle esitab Rene Kokk, sellele vastab justiitsminister Maris Lauri ja teema on keskkonnakuritegude tõkestamise seadusandlus. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud justiitsminister! Selle aasta 14. aprillil leppisite kohtumisel siseministriga kokku uued kuritegevuse vastu võitlemise prioriteedid, mis kahtlemata on igati olulised ja seda oli väga vajalik teha, kuid kahjuks ei ole nende prioriteetide hulgas keskkonnaalase kuritegevuse tõkestamise vajadust või sellega tegelemist ühe prioriteetse suunana.

meie seadusandlust keskkonnakuritegevuse vastu võitlemise tasandil? Kas see on piisav? Kas see on hea? Kas keskkonnaministrid teie ametisoleku ajal on teinud mingeid ettepanekuid ühe või teise seaduse muutmiseks või koostöö parandamiseks selles vallas?

väga oluline, et keskkonnakuritegudega tegeletaks, seda enam, et nad mõjutavad meid väga erinevates aspektides: meie elukeskkonda väga laias mõttes ja seal kindlasti on parandamisruumi väga palju. Mis puudutab prioriteetide seadmist, siis mina olen alati lähtunud sellest, et prioriteete ei saa palju olla. Prioriteete võiks olla üks ja see oleks suunatud sellele, millega tuleks kohe ja kiiresti tegeleda. Meie kokkulepe siseministriga on küll pikem, sellepärast et erinevate diskussioonide tulemusena ja vaidluste tulemusena me panime kokku nimekirja, aga püüdsime selle hoida ka lühikese, et keskenduda just teatud teemadele. Näiteks peresisese vägivalla puhul, mis mõned aastad tagasi oli suureks prioriteediks, on tehtud väga palju samme edasi ja võiks edasi veel minna ja kindlasti minnakse. Me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus asjad juba liiguvad, nii et sinna ei ole täiendavat tähelepanu vaja suunata. Seetõttu me valisime sellise uue teemana peitkuritegevuse, mis on tegelikult väga lai teema ja puudutab majanduskuritegevust, narkokuritegevust ja nii edasi.

tegelemise süsteemi paremini korda, ka karistusseadustiku ja kõik muu. Mis puudutab seda kokkulepet ja keskkonnaministrite tegevust, siis kahjuks tuleb tõdeda, et keskkonnaministrid ei ole

keskkonna seadusandlus on eelkõige Keskkonnaministeeriumi valdkonnas, sealhulgas ka karistusvaldkonnas. Nii et tõesti loodan, et uus keskkonnaminister, kes on alles mõned nädalad ametis olnud, jõuab peagi selle teema juurde ja siis me saame siit edasi minna. Ja nüüd üks täiendav küsimus. Rene Kokk, palun! Aitäh! Seda on muidugi kurb kuulda, et keskkonnaministrid ei ole vahepeal teiega

on kindlasti mingitel gruppidel kiusatus hakata rohkem tegelema sellega, et vaadata mööda erinevate seaduste täitmisest, ja ma kardan, et me näeme järgmisel aastal jälle rohkem jäätmeid ja prügi metsa all. Kas te

Jaa, ma julgen küll lubada seda, et ma võtan selle diskussiooniks keskkonnaministriga ja vaatame enda poolt, Justiitsministeeriumi poole pealt, kust kohast me saame edasi minna.

ütleme, [üks asi on] tänavaprügi või koduprügi loopimine, aga hullem on see, kui lekitatakse mingeid väga ohtlikke ja kahjulikke aineid meie veekogudesse või õhku. Ja siin on kindlasti oluline lisaks karistustele ka inimeste teadlikkust tõsta, sealhulgas ka ettevõtete teadlikkust, ja võib-olla ka motivatsiooni muul viisil tekitada, näiteks selliste kiiremate trahvide näol, mida saaks nendele jõustada, et nad teaksid, et vahelejäämine on esiteks paratamatu ja teiseks, kui jäädakse vahele, siis on karistus kiire ja

Aga ma ei saa aru, mida siis tegelikult on otsustatud ja tehtud. Ma vaatan, et peaminister Kaja Kallas on öelnud, et elektri hinna leevendamine seisab minister Taavi Aasa taga, oodatakse tema ettepanekuid. Eelmisel neljapäeval andis rahandusminister teada, et perede toetusmeetme piirmäär tõstetakse 1050 euroni. Ministeeriumi ametnikud väidavad aga, et valitsus ei ole seda otsust langetanud, ning ühtlasi on kokku leppimata detailid, kas selle piirmäära puhul arvestatakse ka muid tulusid, toetusi, dividende ja muud. Lisaks ei ole toetuste maksmiseks vajalikku IT-arendust veel olemas.Esmaspäeval, 13. detsembril ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid: Jaanus Karilaid: "Aga lisaks peab riik tegema antud olukorras ka ülikiired järeldused, miks vastava programmi arendus võtab nii kaua aega. Kindlasti on Signe Riisalol siin head põhjendused ikka selleks, et tulevikus nii suuri tõrkeid ei esineks." Minul on küsimus: kelle taga need asjad täpselt seisavad: kas Riisalo, Aasa, Pentus-Rosimannuse või Kaja Kallase? Jaak Aab, palun! Jaak Aab, palun! Aitäh küsimast! Muidugi aktuaalne küsimus. Ma alustan veidi kaugemalt. See, et valitsus pole mõelnud ei selle kriisi peale, mis meil on siin juba paar aastat käimas, ega ka hindade peale, siis tegelikult ettevaatavalt septembris, kuigi oli ka siis juba hinnatõus õhus, kui me koostasime riigieelarvet, me päris tõsiselt vaidlesime [selle asja üle]. Alati tundub ju, et on tohutult raha laekumas, see on see viimaste kuude efekt, kus majanduskasvust on põrganud päris kõvasti maksudest tagasi, aga see ei aita järgmise aasta eelarvet. Järgmise aasta maksude või tulude laekumine on prognoos. Nii et esitades septembri lõpus riigieelarve, tegime ühe otsuse juba kindlalt, mis puudutab hindasid. Kui kriisiajaks oli langetatud aktsiise energiakandjatele – elektrile, gaasile, diislile –, siis me tegime selle põhimõttelise otsuse, vaadates tulevikku, et me [aktsiise] tõsta. Või õigemini, me muudame seadust, mis nägi ette tõstmist, kuna see oli mõeldud ajutise meetmena. Nii et me lükkasime aktsiisitõusu edasi ja ma arvan, et see oli ka päris oluline otsus. See tulevikus kindlasti mõjutab. Oktoobris me otsisime väga pingsalt neid lahendusi. Ettepanekuid on laual palju, ka opositsioon on oma ettepanekud teinud, need on ka valitsuse laualt kõik läbi käinud. Mina saan öelda küll, et näiteks CO2meetme või CO2raha kasutamine tuli tollaselt keskkonnaministrilt Tõnis Möldrilt. Me käisime Rahandusministeeriumis need võimalused läbi ja rahandusministri abiga leidsime selle lahenduse, et tegelikult on see võimalik. Vastav seadusemuudatus käis ka siit Riigikogust väga kiiresti

Tänan jälle rahandusministrit, kes selle mõttega kaasa tuli, ja see sai tehtud. Seda oli kõige kiiremini võimalik rakendada, me tegime otsuse oktoobri lõpus ja juba oktoobri arvetel enam poolt võrgutasu ei olnud, kui me räägime kiirusest. Ja mis edasi?

madala kuni keskmise sissetulekuga inimeste aitamiseks, toetuseks. Ühest küljest on see loogiline. Tänu kõrgele elektri hinnale on CO2hind kõrgem, järelikult laekub rohkem ja selle raha eest tulebki teha neid toetusi.

tean ja olen lugenud ja mäletan, et kui oli kiirtestide soetamine, siis te minister Liina Kersnale jagasite mõistlikke seisukohti ja arusaamisi. Aga ma ei ole suutnud aru saada – eelmisel neljapäeval, kui minister Taavi Aas läks ettepanekuga alandada elektri puhul

Või seda arutelu ei toimunudki ja Taavi Aas oli oma ettepanekutega üksinda, nii nagu ei toetanud ükski Keskerakonna fraktsiooni saadik Riigikogus 23. novembril seda ettepanekut käibemaksu alandada? Selles mõttes on see

ja otsustama, milleks on jõudu, milleks on raha ja milleks on võimalusi. Ja need arvamused ongi erinevad. Ma tuletan meelde, et demokraatia polegi kerge protsess. Ja tuletan meelde, et ükski valitsus ei tee hääletamisega otsuseid, vähemalt see on kirjutamata seadus, eks ju.

valitsuses lauale viia. Loodan, et ehk leiab see toetust. Aga niimoodi see kompimine käibki, on väga erinevaid ettepanekuid. Üritatakse aru saada, milline saaks toetust, milleks on ka rahalisi vahendeid. Vaadates riigieelarve debatti, siis ma ei tea, miks Isamaa või EKRE või mõni teine opositsioonierakond ei teinud ettepanekut järgmise aasta eelarves tõsta üks tükk kuskilt hinnatoetuste leevenduseks. Teil oli see võimalus, eelarve oli menetluses, te võtsite selle hiljuti vastu. Ka siin on ju see otsustamise küsimus. Miks te seda otsust ei teinud või vähemalt ettepanekut ei teinud? Nii et kõigil meil tuleb peeglisse vaadata. Need otsused poliitikas ongi keerulised ja kui midagi suudetakse ära otsustada, on hea.Ma arvan, et see elektri võrgutasu [hüvitamine] oli hea otsus. See toetab, ütleme siis nii, üle põllu – nii ettevõtjat kui kodutarbijat. Kui me suudame selle toetusmeetme rakendada, võib-olla veel mõne jupi, mis arutlusel on, siis on kõik OK. Selle toetusmeetmega ongi keeruline. Nii nagu seal direktiivis ja seaduses on ette nähtud, siis seda tuleb maksta toetusena, kui me kasutame CO2raha, eks, me räägime nendest allikatest. Teist võimalust ei ole. Kui seda

vähendada käibemaksu 20%-lt 9%-le ja me esitasime ka vastava eelnõu menetlusse selle ettepanekuna. Meil oli veel mitu ettepanekut, mis puudutasid ka elektriturureformi ja võimalust, et inimesed saaksid osta fikseeritud hinnaga universaalteenusena börsiväliselt elektrit, siis ei oleks vaja inimestele seda hüvitist ka maksta. Nii et meie ettepanek oli vältida kõrget hinda tarbijatele, kodutarbijatele ja väiketootjatele, siis ei oleks vaja seda bürokraatlikku avalduste esitamist ja dokumentidega oma sissetulekute tõestamist teha.Aga nüüd, demokraatia kindlasti ei pea piirnema ainult aruteluga, nagu te kirjeldasite. Valitsuses on erinevaid seisukohti. Keskerakonna esimees Jüri Ratas toetab käibemaksu alandamist ning majandus- ja kommunikatsiooniminister toetab käibemaksu alandamist,

pärast arutelu, aga otsusteni te kahjuks jõudnud ei ole.Selle hüvitise, toetuse maksmise puhul ei ole ju nii, nagu rahandusminister minule vastates ütles, et piisab elektriarve edastamisest.

Öelge palun selle toetuse kohta: millal inimesed reaalselt seda hüvitist kätte hakkavad saama, kui jaanuaris hakatakse alles avaldusi esitama? Jaak Aab, Tänan küsimuse eest! Nii nagu ma üritasin seda protsessi kirjeldada – ma ei tea, austatud küsija on olnud ka minister, ühes ministeeriumis vähemalt ma arvan küll, et see on praktiliselt maksimumkiirusega tehtud. See ongi veidi keeruline, see toetusmehhanism, midagi ei ole parata. Aga kui me kasutame allikaks CO2vahendeid, siis on see ette kirjutatud nii direktiivi kui ka seadusega, et see tuleb välja maksta toetusena. Ja toetust saab maksta just nimelt nii, et seda teevad kohalikud omavalitsused, võttes vastavad dokumendid sisse.Mis puudutab tehnilist rakendamist, siis me oleme omavalitsustega olnud pidevalt infoväljas, me ei ole siin omaette midagi nokitsenud, nii et omavalitsused midagi ei tea. Nad teavad, et see protsess kestab teatud aja. Kõik on teadnud seda, et seda rakendatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri STAR-iga. Muud lahendust meil ei ole tegelikult, see on vähemalt tänu jumalale, ja selle juurde teha see arendus, see võttiski umbes kuu aega. Seal on testimine, mis võtab juba aega, see on kohustuslik testimine, see on seotud isikuandmetega ja nii edasi saab esitada? Enamik omavalitsusi on töötanud välja elektroonilise blanketi, vormi, kuhu inimene saab digitaalselt andmed sisse kanda ja saab sinna juurde panna ka arved. Mis puudutab tulusid, siis iseenesest neid tõestama ei pea. STAR kasutab Maksu- ja Tolliameti andmebaasi automaatselt. Inimene kirjutab oma tulud või ei kirjuta neid tulusid, need võetakse maksuameti andmebaasist automaatselt sinna otsusesse sisse. Ja sealt tuleb välja, millisest piirist üle vastavalt leibkonnale on võimalik seda [toetust] saada või mitte saada. Ühesõnaga, kõiki sissetulekuid minu teada võetakse seal arvesse. No ega keegi ei ole õnnelik, et see on nii keeruline süsteem. Sel on see pluss, et me aitame inimest selle arvega, millega ta kõige suuremas hädas on. Ja neid on ju kolm: elekter, gaas ja kaugküte. Seal, kus see inimest pitsitab kõige rohkem, kus on hinnatõus toimunud, sellest hinnatõusu osast 80% on võimalik saada. Jaanuaris võetakse taotlusi vastu. Muidugi oleneb see igast omavalitsusest, kui kiiresti nad seda menetlevad, aga ma usun, et jaanuari lõpuks – see on jälle minu prognoos, ma ei saa ju siin selle peale kui nad võtavad taotlused vastu, ja seda teevad omavalitsused, siis nelja kuu arvete toetus peaks tulema jaanuaris, hiljemalt veebruari alguses. Aitäh!

kuuenda küsimuse juurde. Liigume edasi seitsmenda küsimuse juurde. Selle küsib Riigikogu liige Ruuben Kaalep, sellele vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Teema on saamata jäänud maksutulu. Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, auväärne Riigikogu esimees! Lugupeetud rahandusminister! Eesti riigil jääb igal aastal saamata hiigelsuurtes summades maksutulu mitmesugustes veebikeskkondades teenitud tulu pealt. Üheks olulisemaks näiteks on veebikeskkond OnlyFans, mille sisuloojad ka Eestis teenivad suuri kasumeid, mida ei maksustata, kuna seda üldjuhul tuludeklaratsioonidesse ei märgita. Milliseid samme kavatseb valitsus astuda,

ütlema, et kui te oleksite oma selle ette teada antud küsimuse sõnastanud nii, nagu te praegu küsisite, oleks sellise detailsusega võimalik vastata, aga kuna küsimus oli sõnastatud väga üldiselt, mis puudutas maksutulu, siis loomulikult mul ei ole praegu eraldi andmeid kuskilt võtta ja kaasas selle konkreetse konkreetse portaali või näite kohta. Üldiselt, kui me räägime laiemalt digiettevõtluse maksustamisest, niinimetatud digimaksust, siis

digiettevõtete maksustamisega ja olukorraga, kus tõesti väga suured digiettevõtted teenivad kasumit tõenäoliselt enamusest maailma riikidest, aga tulumaksu või maksu nendes riikides ei maksa, et kuidas sellises olukorras maksureegleid ümber korraldada. See arutelu, mis OECD-s digimaksu teemal algas, tuleb öelda, et lõppes oluliselt laiema tulemusega ja põhimõtteliselt on OECD-s saavutatud kokkulepe muuta selliste hargmaiste kontsernide kasumi maksustamise reegleid. See puudutab ka suuremaid digiteenuse pakkujaid ja puudutab ka digimaksu. Hetkel kehtib OECD tasandil sõlmitud kokkulepe või avaldus sellistele kontsernidele, mille aastakäive on üle 20 miljardi euro,

ettevõtetele ehk Google'ile, Amazonile, Facebookile, Apple'ile ja Microsoftile. Eesti soov on olnud, et seesama kõikides riikides ühtlaselt kehtestatav reeglistik

teenitud kasumi maksustamist, mitte niivõrd ettevõtte maksustamist, millest te rääkisite. Kui me võtame kasvõi sellesama OnlyFansi või mingid teised sellised portaalid, siis kasvõi Eesti kollast ajakirjandust vaadates on seal iga päev andmeid nende tohutu suurte kasumite kohta, mida teenitakse. Mu küsimus on: kas Maksu‑ ja Tolliamet või

võrreldes väga mitme muu maksustamise valdkonnaga suhteliselt uus nähtus mitte ainult Eestis, vaid ka mujal ja eks selle analüüsimisega kindlasti tegeleda tuleb. Aga praegu küll ei ole ühtegi sellist konkreetset algatust, millega me oleksime näiteks tulemas parlamendi ette. Ja mulle ei ole teada, et ka parlamendi erinevad komisjonid sellise konkreetse eelnõuga välja tulemas on.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on tõeliselt suur rõõm näha teid, härra Jüri Ratas, jälle siin saalis rasket tööd rassimas jõulueelsel ajal. Ja ma siiralt soovin teile ja teie perele rahulikke ja ilusaid jõule. See rõõm ja soovid on vastastikused. Aitäh! Ja nüüd küsimus lugupeetud ministrile. Austatud minister! Palun jälgige tähelepanelikult minu küsimuse ülesehituse algoritmi ja kuulake hoolega. Teatavasti kehtib elektribörsil tarbijatele kõige kõrgema hinnapakkumise teinud tootja hind selles tunnis. Mu küsimus: kas see tähendab siis seda, et selles tunnis pakub energiat ainult see tootja? Mina arvan, et mitte. Minu arusaamise järgi pakuvad ju ka teised tootjad. Ja sellest tekib järgmine küsimus. Mis hinnaga müüvad need teised tootjad selle tunni energiat? Kuulake rahulikult, juba jõuan küsimuse juurde. Kas oma pakutud hinna või kõrgema hinna eest? Ja paluksin selgitust ka, kuhu ja kellele jääb ülejäänud raha ja kes selle omale saab, sest tarbija maksab ju alati kõrgemat hinda ehk maksu,

Hindan kõrgelt teie paindlikkust küsida teema raames, mis puudutab hoopis digitaalmaksustamist – täiesti teisest valdkonnast pärit küsimus –, aga mõistan, et see küsimus on aktuaalne. Ja nii nagu

on tänased börsireeglid sellised, et viimane pakkuja selle hinna kõigi jaoks määrab. Mida küll saab praegu kogu selle hinnakujunduse kohta öelda, on see, et see praegune hinnakujundusmudel on selline, et ta soosib tõepoolest kõrgemat ja kõrget hinda.

ja seda ajal, kui Eestis toimus elektrituru avanemine ja elektribörsi käivitamine. Eleringi aktsiate ostu põhjendati toona asjaoluga, et osaleda börsi kaudu elektrituru arendamist puudutavate otsuste langetamisel. Härra Aab, kas te kuulete mind? Ärge küsige nii palju nõu. Selle aasta alguses müüs Elering oma osaluse Norra võrguoperaatorile Statnett. Muutuse tagajärjeks, nüüd kuulake hoolega, on see, et otsuste langetamise asemel on meil vaid ligipääs turuandmetele. Seega, lugupeetud Keit Pentus-Rosimannuse seisukoht, et me vaatame üle ja teeme midagi, ei saa ilmselgelt toimida. Muide, Eesti rahvas sai sellest kiivalt hoitud saladusest teada alles selle aasta detsembris, kui Eesti Energia kunagine juht Sandor Liive rääkis sellest ETV saates "Esimene stuudio". Sellest tulenevalt ma arvan, et asjas puudub vaidlus, energiaküsimus on nii või teisiti strateegiline julgeolekuküsimus. Ja nüüd küsimus: kes valitsuse liikmetest andis oma allkirja nõusolekuks see osalus müüa? Jaak Aab, palun!

televisioonis seda, et see 2% omandati vist kõigi nende võrgufirmade poolt, mis selles piirkonnas on, teiste riikide omas ka ja vist võrdsel tasemel. Millele nüüd küsija viitas, et kas selle süsteemiga oleks vaja midagi ette võtta – see vajabki tõsist analüüsi, seda ei ole keegi eitanud. Tegelikult ei saa küll nii öelda, et see sõltub kellegi teise tahtest. Kui nendel riikidel, kes sellel börsil osalevad, on tahe seda süsteemi muuta, siis järelikult on see võimalik. Muidugi on siin erinevad reeglistikud ja erinevad seadused ja direktiivid ja mida iganes, aga tahtmise korral on võimalik kõike üle vaadata.Ma ei taha väga detailidesse minna, ma ei ole tõesti energeetikaminister, kuigi vahepeal, viimastel päevadel juba tunnen ennast sellena, töötades välja neid erinevaid meetmeid hinnatõusude leevendamiseks nii gaasile, elektrile kui ka kaugküttele, muidugi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi spetsialistide abiga. Nii et ei ole tõenäoliselt kõige õnnestunum süsteem. Aga mis nüüd puudutab seda, et kas sellest võiks väljuda kähku ja kiiresti ja tekitada mingisuguseid muid süsteeme, siis tõenäoliselt nii kiiresti pole see võimalik. Seda tuleb tõsiselt analüüsida, need otsused tulebki koos vastu võtta.

siis ta toimis hästi ja siis me ei kurtnud börsi üle. Ja nüüd, kui pakkumist on vähe, nõudlus on väga kiiresti kasvanud sellest kriisist väljudes, majandus väljub sellest suhteliselt kiiresti, siis ongi tekkinud see häda, et äkki need hinnad lähevad üles. Aga süsteemsem häda meie regioonis on võib-olla ka see, et ei ole kooskõlastatud poliitikat. On see, mis need võimsused üleüldse selles regioonis on, selles samas börsipiirkonnas. me sõltume küll ühest, küll teisest, küll kolmandast ilmategurist vahetevahel. Ja ütleme, tõenäoliselt on vähe juhitavat võimsust ehk nõudmine on selgelt ületanud need tootmisvõimsused, mis meil selles regioonis on. Ja see on kõige suurem viga

Austatud minister! Vaadates teid, tuleb mulle meelde kooliaeg – siis ka õpetaja tegi vahel märkuse, et ära aja tunni ajal juttu, muidu sa ei kuule, mida õpetaja räägib. Nüüd ma vaatan jälle, et mina esitan küsimuse, kutsun teid korrale, teie nahistate tasakesi

palun! Jah, ma tean. Aitäh selle täpsustava küsimuse eest! Mina seda fakti praegu teile ei oska öelda, aga ma olen nõus võimalikult kiiresti kirjalikult vastama, nii nagu ma selle teada saan, eraldi. Jah,

Ma ei tea, kas siis jaanuari lõpuks saavad – see on teine küsimus –, kui nad avalduse kusagil jaanuari esimesel dekaadil esitavad. Aitäh

See on toetus erakorralise hinnatõusu leevendamiseks ja selleks ei pea keegi kätt väristama. Seda on võimalik ka elektroonselt taotleda, nii nagu selgitasin. Jah, kõik ei ole selleks võimelised, ju siis tulebki minna sotsiaaltöötaja juurde või vastavasse omavalitsuse osakonda, kus aidatakse see taotlus korralikult ära teha ja inimene saab raha kätte. Teine võimalus on, et me ei tee seda – see oleks kindlasti palju halvem võimalus.Kui palju täpselt üks leibkond keskeltläbi saab? Noh, kui üldnumbrid jagada küttehooaja peale ja selle hooaja peale, mille eest

näiteks börsipakett elektri puhul ja tal elektrihinna tõusu pole praktiliselt olnud, samas ta kasutab gaasi ja seal on hüpe olnud väga suur. Sellest hinnatõusust, mis on fikseeritud kevadiste hindade tasemel,

Ja nagu teate, ka kaugküte on väga erinev. Seal, kus jätkuvalt piisab näiteks puiduhakkest kaugkütteks, praktiliselt hinnatõusu pole olnud. Seal, kus lisatakse kuigipalju ka gaasi, on hind

või 0,3 –, oli selge, et palju rohkem inimesi vajab abi. Ka need, kes saavad kuni keskmist sissetulekut, on päris hädas teatud arvetega. Sellepärast me alustasime diskussiooni, et tõstame seda piiri.

järgmise küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Paul Puustusmaa, sellele vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Teema on käibemaksustamine. Paul Puustusmaa, palun!

ja vastavalt alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele, mille § 1 lõige 1 ütleb ära, mida maksustatakse, ei teki meil kahtlust, et kui me aktsiisiga midagi maksustame, siis tegemist on maksuga, mida kinnitab muideks ka maksuameti kodulehekülg.

Ka tulumaks ei ole maksustatav käibemaksuga. Aga samas, kui me vaatame elektriarveid, siis elektriarvetele on lisatud aktsiisimaks ja sellele omakorda veel käibemaks. Millega on see põhjendatud, et aktsiisimaks on tõlgendatav teenusena, käibena või et aktsiisimaks on rakendunud lisaväärtuse maks, millele tuleb lisada käibemaks?

mõnda tundi väärt arutelu, tõenäoliselt ka, seal oli palju informatsiooni ja see nõuaks detailset lahtiseletamist. Üldine loogika on ikkagi see, et aktsiis on kaupadele, mille puhul me soovime ka tarbimist mõjutada. Reeglina aktsiisiga, nagu te nimetasite, alkoholi- ja tubakaaktsiis näiteks, ka kütuseaktsiis, me soovime üldiselt suunata inimesi vähem tarbima kaupu, säästlikumalt tarbima kaupu, millele on aktsiis kehtestatud. Ja käibemaks omakorda, nagu te täpselt seadust tsiteerisite, on tarbimise maksustamine. Nii et

Täpsustav küsimus. Paul Puustusmaa, palun! Aitäh! Ma [küsin] just nimelt selleks, et tuvastada neid kalkulatsioone siin. Vastuseks Heiki Hepnerile ütlesite te, et aktsiisimaksude maht elektri tarbimises on 50 miljonit. Nüüd ma küsin üle, kas ma sain valesti aru – kas see 50 miljonit oli kavandatava tõusu maht või ...? Tõusu maht oli see kavandatav? Ahaa, sain aru, aitäh!

vaid kõikide aktsiisitõusude mõju olnud, kui aktsiis oleks järgmise aasta kevadel kasvanud. See on prognoositav number. Eks lõpliku numbri oleks me teada saanud siis, kui see reaalselt oleks rakendunud, aga jumal tänatud, et see otsus oli selline, et kavandatud tõus jäi ära. ära. Sisuliselt saab öelda, et selle võrra rohkem raha jäi inimestel kasutada, jäi kokku korjamata ja see on see mõju kokku, kasvu mõju, mitte kogu kokkukorjatava aktsiisi või käibemaksu mõju. Nüüd üks lisaküsimus. Urmas Reinsalu, palun!

Kui toimub inflatsioon, siis kasvavad ka ministrite ja teiste ülemuste, Riigikogu liikmete palgad. Kui võtta aluseks selline väärastunud mõttekäik, siis loomulikult ei ole põhjust ja nagu probleemi millegagi tegeleda. Tegelikult on küsimus [selles], ma tahan ikkagi aru saada, mis suppi seal valitsuses praegu keedetakse. Meil on praeguses olukorras 150 miljonit eurot, mida valitsus plaanib võtta täiendavalt käibemaksuna elektrilt, kaugküttelt ja gaasilt. Me peame arvestama sellega, et ainuüksi energiahindade tõus tähendab poolt planeeritavast hinnatõusust, meie elukalliduse tõusust, mida me prognoosime, ehk raha odavamaks muutumisest.

Miks Reformierakond siis ei ütle, et majandusloogika järgi inflatsiooni kontrollimine nende administratiivsete sammudega maksulangetuse kaudu nende hindade puhul oleks ju ainumõeldav tegu? Ega me inimestel palku ei hakka vähendama. Keit Pentus-Rosimannus, Aitäh, austatud juhataja! Hea küsija! Minu meelest te väljendate oma bravuuri pisut vale koha peal. Me oleme Keskerakonnaga koos valitsuses kiiresti kiiresti ja tõesti väga tõsiselt tegelenud ja otsinud lahendusi olukorrale, millest on mõjutatud kõik Eesti inimesed. Ja nagu ma ütlesin teie fraktsioonikaaslase küsimusele, mis kõlas, ma arvan, umbes pool tundi tagasi, on mõjutatud kõik, aga seda mõju tunnevad inimesed kindlasti erinevalt. Ma tõepoolest arvan, et Urmas Reinsalu ei vaja täiendavat toetust sellise ühtlaselt laiali jagatava toetusena. Küll aga on väga palju neid, kelle sissetulek on väiksem, on keskmise sissetuleku või mediaansissetuleku juures ja kes seda toetust vajavad. Selle tulemusena, et me ei tee sellist lausalist, väga õhukest toetuskihti kõigile, on võimalik neid inimesi toetada suuremate summadega ja neile reaalselt abi pakkuda. See on probleemipüstitus, mure, millele me koos Keskerakonnaga valitsuses lahendust otsinud oleme.

mille mõju on suurusjärgus 88 miljonit eurot. Homme jätkame arutelu ja ma olen optimistlik, et homme otsustame selle, et ka sarnaselt gaasi võrgutasud vähenevad poole võrra. Samamoodi väga kiiresti rakendatav ja juba järgmise kuu arvel kajastuv otsus on täiendavalt otsetoetus inimestele, kes praegu on sattunud keerulisse olukorda ja kelle puhul kindlasti on valitsuse otsus, et neid ei jäeta hätta. Ma veel kord ütlen, et minu meelest ei ole mõistlik ka parlamendiliikmetel kuidagi seda ette halvustada. On inimesi, kes praegu vajavad tuge, nendele on see toetus mõeldud. Nagu Jaak Aab korduvalt rõhutas, siis ei ole tegu sotsiaaltoetusega, vaid tegu ongi praeguses erakorralises olukorras elektri hinna leevendusega.

kaheliikmelises peres 1500 euroni ja neljaliikmelises peres 2600 euroni. [Selliste tingimuste korral] on võimalik lähiajal inimestel toetust saada. Ja kellel on seda abi vaja, siis seda me pakume ja seda tuleb ka kasutada. Aitäh, Protseduuriline küsimus. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh! Ma teen ettepaneku korrata seda küsimisvooru, sest ma ei saanud ühtegi vastust sellele küsimusele. Mina ei küsinud mitte mingisuguste toetuste kohta. Mina ei küsinud niisuguses Briti huumori stiilis proua rahandusministri osunduse kohta, et valitsus – väga hea nali! – töötab väga kiiresti. Oktoobris käidi toetuse eesmärgid välja ja rahvale öeldakse, et jaanuaris võib [taotluse esitada], Tallinna linnas 15. jaanuarist, armsad inimesed, esitage avaldusi. Ja seda nimetatakse kiiruseks! Ma küsisin teilt väga lihtsalt – kas ei olnud nii, Riigikogu esimees –, miks Reformierakond on jäärapäiselt vastu käibemaksu langetamisele ja eelistab inimestelt korjata kokku 150 miljonit eurot täiendavalt kaugkütte, elektri- ja gaasi käibemaksu pealt, selle asemel et käibemaksu langetada, et riik täiendava maksukoormusega ei võimendaks inflatsiooni. Miks valitsus rahandusministri vaates seda ühte vähest meedet, mis meil täna Euroopa Keskpanga süsteemis inflatsiooni kontrollimiseks on, ei pea otstarbekohaseks vähendada? Ja ma ei saanud sellele vastust. Mu ettepanek on korrata seda küsimust ja anda proua rahandusministrile võimaluse vastata. See on kõige kesksem küsimus selles kompleksses akuutses kriisis. Me peame töötama lahenduste nimel, aga see tähendab seda, et valitsuse liikmed peavad ka tunnistama

40 minutit.Mul on väga suur palve, et te annaksite ka teada, kellelt te küsimuse küsite. Ja hakkame pihta. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! No näete, nobedate näppude voorus on kohe näha, kes on kõige kiirema reaktsiooniga. Minu küsimus on peaministri kohusetäitjale, minister Jaak Aabile. Kui Urmas Reinsalu eelnevalt ütles, et ta oma küsimusele vastust ei saanud, siis mina siin ka püüdsin saada oma küsimustele vastust nii rahandusministrilt kui ka ka peaministri kohusetäitjalt, aga ma ei saanud oma küsimustele vastust. Ma ei saanud oma küsimustele vastust. Seetõttu ma palun, Jaak, et sa vastaksid mu küsimusele väga selgelt ja konkreetselt:

Kas valitsuses keegi toetas Taavi Aasa selles võitluses ja kas seda ettepanekut toetasid ka teised Keskerakonna ministrid või mitte? See on üks küsimus.Ja teine küsimus, mis on väga oluline, et siin ei jääks kõlama arvamust, justkui Isamaa saadikud või mõned teised Riigikogu saadikud on nende toetuste maksmise vastu. Ei, me ei ole selle vastu. Aga kui on olemas alternatiiv, mis on parem ja mis väldib toetuste sellisel kujul bürokraatliku väljamaksmise mehhanismi käivitamist

vajaduse maksta toetust? Nii et kaks lihtsat küsimust, ma palun vastust. Käibemaksu teema – miks te ei toeta oma erakonna esimehe algatatud ja majandus- ja kommunikatsiooniministri algatatud ettepanekut? Ja teine, miks te ei toeta Isamaa algatatud eelnõu, mis vaatab tulevikku ja välistab selliste toetuste erakordset väljamaksmist? Jaak Aab, Tänan küsimuse eest! Eks ma üritasin vastata küll ja vastan praegugi. Ettepanekuid, mis on valitsuses kõlanud ja mida on kabinetis arutatud, on väga mitmeid. Sealhulgas on olnud ka käibemaksu alandamine 9%-le, nagu see Isamaa ettepanek siin on kõlanud. Enne ma ütlesin ka küsimuse ja vastuse juures, et miks te riigieelarve arutelul ei teinud vastava rahasumma eraldamise ettepanekut.

Kas ja kes ministritest keda seal toetas? See on niisugune huvitav Lego klotside ladumine, mida te soovite teha. Ma ütlen, et eri ministritel ongi erinevad ettepanekud. Tihti need tulenevad ju sellest, millist ministeeriumi nad juhivad. Ka see on teada, et Keskerakonna esimees on selle ettepaneku välja käinud, selle on käinud majandus- ja kommunikatsiooniminister välja ühe ettepanekuna, võimaliku leevendusena hinnatoetustele. Ja kindlasti on ka Keskerakonna teised ministrid seda ettepanekut kaitsnud, aga otsuseid saab teha valitsus konsensusega. Ma arvan, et kõik kohalolijad teavad seda.Nii et järelikult need ettepanekud, mis leiavad valitsuses toetust konsensuslikult, need on ellu viidud või elluviimisel. Neid, mis ei leia toetust, kahjuks ellu viia ei saa. Nii lihtne see vastus ongi. Hakata uurima, et kes milliseid ettepanekuid teeb, noh, tihti selle koroona puhul öeldakse ka, et oi see leer tegi nii ja teine leer tegi naa. Me teame ise, et seal laua taga eri ministrid teevad väga palju erinevaid ettepanekuid. Paljuski tuleneb see ka sellest, et tuleb oma haldusala või sektorit kaitsta, olgu see kultuuriministri, ettevõtlusministri jne [haldusala]. Täpselt niisamuti kõik teised arutelud käivad.

kindlasti see iseenesest teiste ettepanekutega koos on väga hea ettepanek. Kui aga hakata nüüd kaaluma, mida saab ellu viia, siis kindlasti on allikaküsimus. CO2on see, mida saab rakendada suhteliselt kiiresti allika mõttes, Ja sellepärast on seda kasutatud, et aidata tõesti neid, kellel arvega kõige suurem häda on. Minul ei ole põhimõtteliselt käibemaksu langetamise vastu midagi, aga sellise otsuse peab tegema kõigepealt valitsus konsensuslikult ja siis ka Riigikogu vähemalt häälteenamusega.

Ma küsisin proua rahandusministrilt konkreetselt, miks ei toeta valitsuses tema või tema erakond käibemaksu langetamist, et ennekõike ohjeldada hinnatõusu ja inflatsiooni. Vastust ma sellele ei saanud mitte ühegi reaga.

pakutavat elektrienergiat – sellest mitte ühte ridagi. Miks te kardate, head valitsusliikmed, tegelikke vastuseid? Sõnu on palju,

ma juhin tähelepanu – Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg, kes kinnitas, et see on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja koheselt rakendatav. Sama seisukohta on väljendanud ka Konkurentsiamet. Aitäh! Aitäh! Ma saan aru, et nüüd hakkavad need protseduurilised küsimused ja sisuküsimused minema risti-rästi. Me oleme ikkagi küsimuste juures ja mul ei ole kuidagi võimalik anda protseduuriliste küsimuste raames

süstitud 1 650 000. Ravimiametile on 27. detsembrist 2020 kuni 28. novembrini 2021 saadetud koroonavaktsiinidega seoses 6017 teatist võimalike kõrvaltoimete ja vaktsiini ebaefektiivsuse kohta,

sealhulgas invaliidsus, ning haiglaravi vajanud või seda pikendanud reaktsioonid ravimitele, mille puhul esines ajaline seos. Surma on välja toodud 28 teatises, millest 15 olid esitanud arstid. Nelja surma puhul oli Ravimiameti hinnangul seos koroonavaktsiiniga võimalik või seda ei saanud välistada. Esimene vaktsiiniohver oli päästetöötaja, viimane üle üle 80-aastane meesterahvas Põltsamaa perearsti juures, kes selles statistikas ei kajastu. Nüüd kuulake, härra Aab. Mul on küsimus teile. Ärge rääkige sellest eeltoodud statistikast, vaid vastake minu küsimusele. Mitu surma on veel vaja, et valitsus loobuks eksperimentaalsete vaktsiinide katsetamisest Eesti rahva peal? Aitäh! Küsimus on Tänan küsimuse eest! Eks sellel teemal oleme ka pikalt siin juba rääkinud, nii tervise- ja tööminister kui ka teised ministrid, ja Riigikogu liikmed on pärinud. Kui ma tahaksin lihtsa vastuse anda, siis kõik uuringud, eksperdid, kogu maailma kogemus, mis meile on uus selles olukorras ja viiruses, tõestavad, et vaktsiinid aitavad vähemalt

Kõigi ravimitega on oht kõrvalmõjudeks. Kõigi vaktsiinidega on oht kõrvalmõjudeks. Tihtipeale on see seotud ka inimese tervisliku seisukorra või kaasnevate haigustega.

kuigi mRNA on uuringutes olnud ka varem, küll veidi teisel kujul. Ma arvan, et endiselt on see parim valik ja otsus, nii inimesena kui ka meil ühiskonnana, vaktsineerida ennast, vaktsineerida ennast ka tõhustusdoosiga, sest see viirus muteerub, muutub, ja kindel kaitse on siis, kui me oleme

Aga meil, ütleme, lähinädalatel, usume, et tervise- ja tööminister toob selle eelnõu valitsusse ja sealt tuleb see Riigikokku, kus on võimalik vaktsiinikahjusid taotleda

Ma ei räägi surmadest praegu, aga sellest plaanist, nagu ma olen aru saanud, et hakata vihakõne seadusega inimesi laibastama või kurjategijaks tegema. On juba kaks ministrit, Soome endine siseminister Päivi Räsänen, kes julges piiblit tsiteerida, et homoseksuaalsus on pahe ja patt, ja tema Taani kolleeg, kes mõisteti 60 päevaks vangi, kuna ta julges suud pruukida immigrantide teemal. Vahepeal oli Reformierakond selle vihakõne, vaenukõne seaduse vaikselt sahtlisse lükanud, aga peale Brüsseli signaali, olen ma aru saanud, olete te selle välja võtnud sealt. Ja ma küsin, kas vastab tõele, et praegune valitsus ja teie juhitud Justiitsministeerium kavatseb vihakõne seadusega välja tulla. 19. jaanuaril, nagu ma tean, te peate nõu oma ministeeriumis. Millal te sellega välja tulete siis, lugupeetud justiitsminister? Aitäh! Lugupeetud Riigikogu liige, tänan küsimuse eest! Minu jaoks tekitab alati arusaamatust see, et te räägite väga kindlas kõneviisis mingisugusest vihakõne seadusest. Vihakõne seadust ei ole ja see ei ole ka sahtlis. Küsimus on lihtsalt selles, et meil on põhiseadus, kus on väga selgelt öeldud, et [ei tohi

selle järgi, et nad kuuluvad ühte või teise gruppi rahvuse, soo, usutunnistuse ja jumal teab veel mille järgi. Selle põhjal on küsitav, kas see põhiseaduse mõte on meie seadustesse korrektselt üle viidud. Siin on juristidel, õigusteadlastel ja praktikutel erinevad arusaamad. Sellepärast tulevadki spetsialistid 19. 19. jaanuaril kokku, vaatavad otsa, kas Eesti seadusandluses olevad sätted vastavad sellele, mida meilt põhiseadus eeldab ja nõuab. Veel kord: osa inimesi leiab, et see päris täpselt nii ei ole, ja osa leiab, et et piisab. Reaalselt ongi nii. Ja just nimelt selle teemaga tuleb tegeleda. Lisaks võime kindlasti rääkida ka sellest, et sõna on viimasel ajal, viimastel aastatel järjest rohkem hakatud kasutama halvas mõttes ja halval viisil. Inimene võib oma arvamust avaldada ja ta võib teha seda väga erineval kombel. Ta võib olla vahel vihane ja öelda halvasti. Aga kui inimene kasutab oma sõna sihilikult selleks, et teist inimest vaigistada, teda halvustada, teda kõrvale või ka näidata teda sellisena, et ta ei ole väärt olema ühe või teise ühiskonna liige, siis sellise teemaga tuleb tegeleda. Kindlasti tunnevad inimesed sõna mõju väga erineval viisil. Mõned on tundlikumad, mõned vähem. Ja see on ka koht, kus me ühiskonnana peame aru saama, kus kohas on see piir, mida ei tohi ületada. Siim Pohlak, Aitäh, hea juhataja! Mina küsin rahandusministrilt. Laulva revolutsiooni ajal oli meil ütlus, et kui vaja, siis sööme kasvõi kartulikoori. Eestis on piirangute tõttu üks valdkond, kus inimesed tõenäoliselt varsti peavadki hakkama kartulikoori sööma – see estraadi- või popmuusika ansambleid, kes esinevad õhtusel ajal. Nemad on tõsises hädas. Ja ma näen siin võib-olla ka suuremat probleemi. Kui muusikutel pole varsti enam raha isegi elektriarvete tasumiseks, siis vaevalt stuudiotes uusi laule lindistatakse, mis tähendab, et ka meie noored hakkavad üles kasvama ingliskeelse popmuusika saatel.

sisuliselt riskifond, mille mõte oli toetada selliseid ürituste korraldajaid, kindlasti ka muusikasektoris, kelle üritused kas jäid ära või said oluliselt mõjutatud viiruse levikust tulenevalt või viiruse levikuga seotud põhjustel. Kui suvi oli veel selline, noh, ütleme, nagu testiperiood sellele meetmele ja tõenäoliselt ka need algsed tingimused, mis seatud said sellele riskifondile, olid võib-olla karmimad, kui kui nad oleks võinud olla, või sellised suhteliselt jäigad, siis minu teada on Kultuuriministeerium ka neid tingimusi nüüd üle vaatamas. Ja tõepoolest, kuna selle lisaeelarvega eraldatud rahast on üksjagu kasutamata, just nimelt suhteliselt karmide tingimuste tõttu, siis on võimalus neid tingimusi üle vaadata selliselt, et tõepoolest, ka nüüd aasta teises pooles ära jäävad üritused sellest riskifondist tuge saaksid.See on jällegi asi, mille puhul peab iga konkreetset juhtumit või iga konkreetset näidet eraldi vaatama. Ma ei ole praegu selles positsioonis, et ma saaksin öelda, et see automaatselt kõigile

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Küsimus on rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele. Kõigepealt ma tahaks ümber lükata selle häbematu vale, mis te siin ütlesite, justkui opositsioonierakonnad halvustaks kuidagi neid inimesi, kes on kõrge energiahinna tõttu hätta sattunud. Vastupidi, kõik meie sõnavõtud, kõik meie ettepanekud, mis me oleme esitanud, on just nimelt kantud murest nende inimeste hea käekäigu pärast. Mulle tundub, et just nimelt valitsus on see, kes halvustab ja alandab neid, tehes inimesed abipalujateks, selle asemel et tegelda selle kriisiga ja viia energiahind alla. Ja tundub, et valitsus on üle võtnud sellised sotsialistlikud meetodid koguda võimalikult palju makse ja raha ja siis pudistada seda inimestele almusena ja teha nad toetustest sõltuvaks. Tegelikult on probleem palju laiem. See ei ole mitte ainult nendes elektri- ja gaasiarvetes, mida inimesed saavad, vaid kõrges energiahinnas, mis lööb väga valusalt meie majandust. See on kaasa toonud galopeeriva inflatsiooni ja ka teistpidi lööb kõiki meie inimesi. Me näeme juba täna, kuidas meie ettevõtted panevad uksi kinni. Kui kõrge energiahind jätkub, siis varsti me näeme massilist inimeste koondamist, töötust,

Aitäh, austatud juhataja! Hea küsija! No vot, siin see nüüd siis on. Te ütlete küll, et ei halvustata ja et mure on tõsine, aga samaaegselt kaks lauset hiljem räägite, kirjeldate seda, kuidas inimestele pudistatakse almuseid ja nii edasi. Mis see siis on? See on just nimelt sellise kuvandi loomine, nagu oleks see midagi häbiväärset, et seda toetust, mis on ette ette nähtud just nimelt selles erakorralises olukorras energiahindade leevendamiseks, kasutada. See ei ole mitte midagi sellist, millesse peaks suhtuma niimoodi, et keegi tuleb almust küsima. Ei ole nii. See on oludes, kus energiahind on hüpanud lakke, mõeldud just nimelt nende perede otseseks toetamiseks. Veel kord, kui veel mõni aeg tagasi oli olukord energiaturul selline, et ka meie valitsuses arutasime ja otsustasime toetust rakendada, hinnaleevendust rakendada peredele, kes on väikese sissetulekuga, siis praeguseks on selge, et seda tuge vajavad mitte ainult väga väikese sissetulekuga pered, vaid ka need, kelle sissetulek on keskmise, mediaani kandis. Seetõttu homme valitsuse istungil see teema loodetavasti saab otsustatud. Ettevalmistustöö praegu käib, on käinud mõnda aega, ja homme nii nii selle toetuse lävendi tõstmine kui ka näiteks võrgutasude vähendamine gaasitarbijatele samamoodi poole võrra, nagu ta on elektri võrgutasu puhul – need on teemad, mille üle homme valitsus arutab ja mida kaalub ja mis, nagu ma ütlesin, loodan, et ka otsustatud saavad. Tõepoolest, ma veel kord ütlen, et selle toetuse, leevendusmeetme väljapakkumise mõte on olnud pakkuda vahetut reaalset tuge nendele, kes seda vajavad. Üldiselt te aeg-ajalt nimetate ka ennast parempoolseks erakonnaks ja on olnud teie põhimõte, et neid, kellel on häda, tuleb toetada. See on olnud kogu selle [meetme] väljatöötamise mõte ja nüüd ka rakendamise mõte. Nii et olgu veel kord öeldud, et praeguste kavade kohaselt, kui tegu on üheliikmelise leibkonnaga, siis kui sissetulek on selles leibkonnas alla 1052 euro, seda toetust omavalitsusest taotleda tuleb ja küsida tasub. Kui tegu on juba näiteks neljaliikmelise perega, kus on kaks täiskasvanut ja kaks väikest last, siis sellisel juhul on sissetuleku piir 1893 eurot.

Ma tahan tõdeda lihtsalt seda, et taas me oleme olukorras, kus minister ei vasta küsimusele. Ma küsisin konkreetselt, miks valitsus ei tee mitte midagi, et energiahindasid alla tuua, et aidata meie ettevõtlust ja vältida seda,

Suur tänu, hea juhataja! Mul on küsimus rahandusministrile. Briti vasakpoolne poliitik Richard Crossman on kunagi kostnud, et poliitiline mõtlemine koosneb kõigepealt lõppotsuse tegemisest ja seejärel neile argumentide leidmisest. Täna on siit kõlanud, et see nii just ongi. Sellepärast, et selmet hoida hindasid tagasi, et hoida inflatsiooni all, selleks et haigust ennetada, on valitsus millegipärast valinud kummalise tee. Ta on valinud ravimise tee läbi selle kalli protseduuri, mille suhtes küsimusi küsimusi on ikkagi väga palju. Kohalikest omavalitsustest on laekunud meile mitmeid signaale, mis ütlevad, et valmidust selleks meetmeks, mis on valitud, ei ole. Pool elanikkonda suunatakse kohaliku omavalitsuse ukse taha kerjama. Ei ole täpselt teada, kuidas ametnikud sellega hakkama saavad, kas on testitud seda, kuidas inimesed ise sellega hakkama saavad, kuidas inimesed hakkavad elektrooniliselt esitama oma avaldusi, mida vanemad inimesed teevad, kuidas nemad hakkama saavad. See on väga kallis meede. Opositsioonierakonnad ei ole revolutsioonierakonnad. Nad on pakkunud väga palju häid meetmeid, ka siin saalis on need täna kõlanud. Kas tõesti valitsus ei ole suutnud neid kaaluda või siiski kaalub neid häid ettepanekuid, mis puudutavad haiguse ennetamise küsimusi, mitte ravimise küsimusi, mis on vastavalt otsustest tulenevad ja mis võiksid käsitleda ...? Tõepoolest, me ei räägi väljaastumisest, aga ütleme peatamist kasvõi CO2süsteemis, kasvõi taastuvenergia tasumise süsteemi peatamist, kasvõi börsisüsteemi peatamist. Kas neid otsuseid on kordagi kaalutud? Keit Keit Pentus-Rosimannus, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea küsija! Ma alustan, kui te lubate, ja vabandan, eelmise küsija vastuse sabast. Kuna siin on uus formaat, kus Riigikogu liikmed saavad sisuliselt kaks küsimust ka protseduurilise näol ja minul vastata ei ole võimalik, siis ma lihtsalt pean seda praegu kasutama. Mis puudutab energiahindade alla toomist ja ja selliste otsuste tegemist, millel oleks mõju ka ettevõtetele, siis elektri võrgutasude vähendamine poole võrra on just täpselt selline meede. Ja see on asi, mille me otsustasime viisil, et juba oktoobri arvetel see reaalselt reaalselt poole võrra vähendamine kajastus ja võrgutasud olid juba poole võrra väiksemad. Nagu öeldud, elektri võrgutasude vähendamise mõju on 88 miljonit eurot. Kuna ka gaasi puhul on hind teinud väga järsu hüppe, siis me nüüd arutame ka gaasi võrgutasu vähendamist samamoodi, sisuliselt samadel alustel, nagu see on elektri puhul. Ka gaasi võrgutasude puhul eelkõige see mõju on suurem nii tootmisele kui ka ettevõtetele, kes samamoodi arusaadavalt praegu lihtsalt muidu oleks keerulises seisus ja ongi keerulises seisus. samamoodi see on asi, mille mõju avaldub arvetel väga kiiresti. Usun, et homme selle kohta valitsus otsuse ka langetada saab.Põhjuste likvideerimine tagajärgede leevendamise kõrval on teema, mille üle me ka infotunni esimeses tunnis teie kolleegidega mõtteid vahetasime. See on igal juhul asi, millega tuleb tegeleda. Ja tuleb tegeleda ka vaates, et tootmisvõimsusi on juurde vaja. On vaja tootmisvõimsusi juurde, on vaja juurde samamoodi investeeringutoetusi nii majapidamistele kui ka laiemalt, nii päikesepaneelide paigaldamist majapidamistes kui toetada ka tõepoolest tarbimise targemat juhtimist, sest seal on peidus väga suur potentsiaal säästuks, mis aitaks otseselt tuua tuua alla ka arveid ja vähendada kulutusi.Börsilt lahkumine on ettepanek, mille tulemusel juba õige lühikeses ajaperspektiivis oleksid hinnad kõrgemad, Kui me väga väikesel turul peaksime sellisel juhul tegutsema, siis see igal juhul oleks tarbijatele mitte kasulik, vaid kahjulik otsus pikas vaates. Aga jaa, neid ettepanekuid, mis siin saalis ka täna kõlanud on, üldiselt ongi aeg, kus tuleb kõiki neid arutada ja kaaluda. See ei tähenda, et neid automaatselt saab arvestada. Arvestada saab ja tuleb ikkagi neid, millel on vahetu, reaalne ja kõige suurem mõju praegu lühiajaliselt. Lisaks kaugemale vaatavate pikaajalise mõjuga

kui kodutarbijatel ja väiketarbijatel, väikeettevõtetel oleks võimalus, vabadus valida börsivälist Konkurentsiameti kooskõlastatud hinnapaketti, siis see oleks tegelikult neile kallim. Fakt on see, et selle tulemusena suures plaanis prognoositava hinnatasemega ainuüksi kodutarbijad oma tarbimismahus 2 TW järgmisel aastal võidaksid 290 miljonit eurot, kui ellu viia Isamaa elektrituru reform täies mahus. Ja selle reformi tervikelemendid on: esiteks, et turgu valitseval elektritootjal oleks kohustus börsivälist paketti pakkuda, teiseks, kehtestada elektrienergia universaalteenusena, ja kolmandaks, riigipoolse eraldisena hüvitada CO2saastekaubanduse või -kvoodi raha nimetatud paketi kasutajatele. Küsimus on selles, et see reform on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, see vastab tarbijate huvidele, see aitab tarbijatel raha kokku hoida, see muudab tarbijate käitumise prognoositavaks ning see võimaldab ka vähendada inflatsiooni survet. Kõik võidavad. Ja kõigil on rohkem vabadust. Need tootjad, kes soovivad börsil osaleda – palun! Ka Eesti Energia ülejäänud energiaga börsil osaleda – palun! Selles ei ole midagi veidrat. küsimus on selles, et prognoosimatus hinnakriisis me peaksime leidma praktilisi lahendusi. Ja nüüd on minu küsimus valitsusele. Mis on need sisulised põhjused – lisaks sellele deklaratiivsele jutule, et kordades odavam elektrienergia on tarbijatele kallim sellise paradoksina –, miks valitsus

härra riigihalduse ministrilt, mis puudutas elektrituru reformi, ma ei saanud vastust. Kes valitsuse liikmetest söandaks selge vastuse anda, miks valitsus ei taha elektrituru reformi rakendada? Kes astub selle sammu ja ütleb?

Selle börsiga on küll nii, et sellele peab tõsiselt otsa vaatama, mida me siin täna oleme ka möönnud. Kui hea küsija, austatud küsija küsib, millega me oleme tegelenud, siis me oleme erinevaid nurki vaadanud, mis on mis on meil need võimsused, miks selline situatsioon on tekkinud. Ma ei hakka uuesti üle kordama. Need on palju laiemad põhjused, kui ainult meie oma tootmisvõimsused või meie ettevalmistused. Üks suur põhjus on ikkagi sellest kriisist kiire väljumine majanduses, kus see nõudlus tekkis. Aga see, et me peame oma süsteemid kindlamaks tegema, nii et nad ei lööks niimoodi elektri tarbija pihta või energiakandja tarbija pihta, ma arvan, et kõik riigid mõtlevad selle üle ja selle peale peame mõtlema ka meie. Selle peale peame mõtlema koos selle regiooniga, kuhu me sellel börsil kuulume, aga laiemalt Euroopa Liidus ja maailmas.Nii see ettepanek saab kindlasti analüüsitud. Mina tean, et majandus- ja taristuminister on põhimõtteliselt toonudki sellise kompleksse vaate, ta on pannud kokku kogu selle selle kompleksse vaate sellest, kuidas see probleem on tekkinud. Ja nüüd me need jupid peame täpselt samuti üle vaatama, kuidas need üksteist mõjutavad, ja kindlasti lähiajal valitsuskabinet seda arutab. Seda ma võin kindlasti ka austatud küsijale lubada, et lähiajal kompleksse

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaministri kohusetäitja! Tegime arupärimise keskkonnaministrile ahjuküttest ahjuküttest loobumise toetusega seoses. Kas teie olete kursis, kas siin taga on mingi suurem Euroopa Liidu direktiiv? Sellepärast, et nüüd asja natuke uurides selgub, et Hollandis, Saksamaal, mitmes riigis ongi ahjuküte keelatud ja on juba ka trahvid selle eest. Kas teie olete kursis sellega, mis selle ahjuküttega täpselt on? Kas Eestis makstakse ka esialgu toetust

Mis puudutab seda, et meil midagi hakatakse kohe ära keelama, siis minu teada seda veel ei ole. On küll räägitud, et ka see on ju teatud mõttes fossiilne allikas, on see pliit või ahi või mis ta on.

Ma olen rääkinud omavalitsustega. Tegelikult enamik omavalitsusi niisuguste erakorraliste hinnatõusude puhul annavad ka erakorralisi toetusi. Kui tõesti, ütleme, üksi elav pensionär või pensionäripere või paljulapseline pere elab puuküttega majas, siis ka seal on seda hinnatõusu tunda. Ja niisuguseid erakorralisi situatsioone saab lahendada kõige paremini omavalitsus, kes teab selle pere olukorda ja saab ka kõige täpsemalt aidata. CO2meetme puhul on määratletud ära, mida me saame teha. Protseduuriline küsimus. Urmas Reinsalu, palun! Ma olen nüüd nõutu, sest ma küsisin just nimelt ja tahtlikult, et milline on valitsuse seisukoht elektrituru reformi koha pealt,

Härra Aab ütles valitsuse nimel vastates, et seda kõike võib arutada, aga samas tegelikkuses ma ei saanud selget vastust. Ja minu küsimus on istungi juhatajale: kas istungi juhataja suudaks formuleerida parlamendi stenogrammi huvides – sest tähtsamat küsimust praegu ei ole energiakriisis milline on ametis oleva, võimul oleva valitsuse seisukoht elektrituru reformi osas? Mina selget sotti, ma tunnistan kogu lugupidamise juures Jaak Aabi ja proua rahandusministri vastuste suhtes [ei saanud]. Ma ei saanud selget vastust. Aitäh! Eks küsijad küsivad, vastajad vastavad, järgmine kord on see võimalus meil ... Tahtsin öelda järgmisel nädalal, kahjuks seda mitte, aga järgmisel aastal, kui taas Riigikogu täiskogu kokku tuleb.